Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na

jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Pre nego što pređemo na tačku koja se tiče traženja obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika, želim da čestitam svima koji danas slave slavu Đurđic, a među njima sam i ja da u ovo teško vreme bolesti, pošasti, posvetimo više pažnje svojim najbližima, bližnjima, porodici i želim svima da u miru provedu i proslave ovu slavu.Reč

poštovani narodni poslanici, koleginice i kolege, kao narodni poslanik u drugom mandatu ispred Stranke pravde i pomirenja, u svoje lično ime,

na minutu ćutanja kojom je započeo prethodne nedelje rad ovog plenuma, na onome što ste uradili kada ste kao narodni poslanici došli na sahranu i na saučešće, odnosno na dženazu i na hatar u Novi Pazar, u Orlje i na svemu onome što ste nam ovih dana pokazali dokazujući da je politika pravde i pomirenja, koju je akademik muftija Muamer Zukorlić promovisao u prethodnom periodu, zaista dala rezultate.Politika koja nas je i dovela ovde

opšta dobrobit za sve građane Republike Srbije, opšta dobrobit za sve narode i opšta dobrobit za celi Balkan i region. To je politika koja je ostavljena u amanet nama koji smo godinama učili uz njega, stasavali i razumevali sve ove odnose.Pored

posebno pripadnicima srpskog naroda koji su na svaki mogući način iskazali poštovanje rahmetli akademiku muftiji Muameru Zukorliću.Kao

Na toj dženazi bilo je prisutno jako velik broj pripadnika nebošnjačkog naroda, naših sugrađana, Srba iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, ali i Raške, Kraljeva i njima se posebno zahvaljujem.Ono što još želim kazati jeste da je u ovom plenumu prethodnih pet godina akademik muftija Muamer Zukorlić nastojao svoju univerzalnu misao, svoju misao da samo kao verujući ljudi u Boga možemo doprineti ozdravljenju celokupnog društva i poboljšanju naših odnosa kroz prožimanje, kroz kulturu mira, kroz kulturu razumevanja i razbijanja strahova i stereotipa.Vi ste mu kao narodni poslanici svakog puta odavali poštovanje za te reči i on je doprineo u tome da i mi, Bošnjaci koji živimo u Republici Srbiji kao građani Republike Srbije, počnemo iznova menjati svoje stavove u pogledu naše zajedničke države.Počinjemo izgrađivati jedan odnos koji je u potpunosti usmeren na to da jedino na način razgradnje svih onih strahova, stereotipa, svega onoga što je prethodnih decenija opterećivalo te odnose, možemo zajedno zajedno izgraditi našu zemlju i možemo zajedno ići putem prosperiteta i zato vam se posebno zahvaljujem.Mi kao poslanici Stranke pravde i pomirenja, a o tome će predsednik naše poslaničke grupe mnogo više govoriti u svom izlaganju, nastavićemo taj put. Nastavićemo da ovu misiju i viziju akademika rahmetli muftije Muamera Zukorlića principu, u načelu i u svim pojedinostima dosledno i principijelno sprovodimo.Zahvaljujem se. Zahvaljujem.Ja želim još jednom da uputim saučešće i da vas sve obavestim da ćemo sutra održati komemorativni skup ovde u Narodnoj skupštini.Dogovorićemo se još danas tačno oko vremena, ali u toku sutrašnjeg dana bi bio komemorativni skup na kojem bi došao i obratio se i predsednik Republike Aleksandar Vučić.Idemo

prethodne nedelje tražili smo da se na dnevni red stavi rezolucija o genocidu u Srebrenici. To smo radili i na sednici pre nje i svih prethodnih godina, u kojoj se predviđa čitav niz ljudskih koraka koje je neophodno napraviti kako bi se suprotstavili rastućem fašizmu u ovom društvu. Niste to prihvatili.Zato danas svoje pitanje temeljim na postojećem Krivičnom zakoniku Republike Srbije, koji u članu 387. stav 5. zabranjuje negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina i u kome predviđa kaznu svakome ko odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu genocida zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.Shodno tome, svoje današnje pitanje upućujem Republičkom javnom tužilaštvu i ono glasi: šta radi tužilac ili tužioci dok se u Srbiji ovih dana, pod zaštitom policije, negira i slavi genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, veličaju ratni zločinci i zločini, širi verska, nacionalna mržnja?Isti član u stavu 4. predviđa zatvorske kazne svakome ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje.Vi danas u centru Beograda imate taj mural osuđenom ratnom zločincu koji predstavlja sve to suprotno članu 387. stav 4, koga svakodnevno oslikavaju, osvežavaju i čuvaju huligani i uz koji ide tekst „generale, tvojoj majci hvala“. Za šta hvala, jel hvala za genocid?Šta radi tužilac dok ministar policije negira genocid? Veliča ratnog zločinca koji je počinio genocid nad jednim narodom.Pitam na kraju i tužilaštvo - da li je za vas Ratko Mladić ratni zločinac ili je Ratko Mladić heroj?Da se vratimo na Krivični zakonik, koji u istom članu 387. u stavu 2. preti kaznom svakome ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. I vi danima imate kontinuirano kršenje ovog člana zakona, a tužilaštvo ćuti.Dakle, postavljam pitanje i načelniku beogradske policije, ministra neću da pitam, zbog toga što je ministar očigledno organizator i zaštitnik ovih huligana,

Jesu li njih priveli policajci bez legitimacija ili huligani sa ovlašćenjima policije, dok uniformisani policajci stoje sa strane i to nemo posmatraju?U vreme Miloševića se krilo o Srebrenici, ćutalo se o Srebrenici da se ne bi saznala istina. Danas se taj genocid sve glasnije slavi, glorifikuje, najavljuju novi i sve to pod zaštitom policije i države. To je još jedan u nizu dokaza To je još jedan u nizu dokaza i poslednja faza genocida nad jednim narodom.Danas je opasno biti Bošnjak u Srbiji, naročito u Beogradu. naročito u Beogradu. Danas je opasno misliti slobodno i slobodno govoriti protiv zločina koji su počinjeni nad tvojim narodom, ukoliko znate ukoliko znate da se u glavnom gradu pod zaštitom policije slobodno šetaju ljudi koji veličaju lik i delo najvećeg krvnika svojeg naroda.Ratko Mladić je počinio genocid nad bošnjačkim narodom. Zbog toga je pravosnažno osuđen i Bošnjaci više nikad sebi neće dozvoliti da ih zmija ujede iz te iste rupe.Međutim, Mladić i njegovi zločini sada razjedaju srpsko društvo i što se pre čestiti srpski narod distancira od tog zločinca, to će bolje biti. Primer je ovaj kancer u Beogradu u vidu murala ratnom zločincu Ratku Mladiću.Nadam se da će tužilaštvo shvatiti svoju odgovornost, ne samo prema Ustavu i prema zakonima, nego i prema budućim generacijama koje žive u ovoj državi. Hvala.

ovih danas se užurbano privode kraju radovi na deonici autoputa „Miloš Veliki“ od Preljine do Pakovraće, a na celoj trasi autoputa od Preljine do Požege, na najzahtevnijim građevinskim radovima, 24 sata dnevno angažovano je oko devet

ukupne dužine od 2.800 metara i to su najduži tuneli u našoj zemlji.Da je ovo jedna od zahtevnijih deonica govori i podatak da će pored ova tri tunela na trasi Preljina – Požega biti 35 mostova, četiri nadvožnjaka, dve saobraćajne petlje i čak dva miliona kubika nasipa.Dodatno nasipa.Dodatno radove usložnjava i potreba za izmeštanjem postojeće tehničke infrastrukture. Od naplatne rampe Preljina do buduće petlje u Pakovraću potrebno je izmestiti elektroenergetske i telekomunikacione vodove i gasne instalacije.Na ovoj deonici dugoj 14 kilometara autoput prolazi kroz pet mesnih zajednica i tokom radova dešavalo se da građevinske mašine preseku vodove i da meštani ostanu bez struje, vode, telefona i interneta. Takođe, zbog potrebe izgradnje autoputa, usled prolaska kamiona i teških građevinskih mašina, devastirano je oko 40 kilometara puteva kroz sela Prijevor, Trbušani, Rakova, Pakovraće i Preljina.Svesni značaja autoputa, meštani su, iako često paralisani jer nisu mogli da dođu do svojih njiva, a ostajali su bez struje i vode, bili strpljivi i pokazali gostoprimstvo i prema domaćim i kineskim izvođačima radova, ali očekuju da se sve vrati u prvobitno stanje.Moje pitanje je – kada će lokalni putevi biti rekonstruisani, a ostala infrastruktura, poput strujnih, telekomunikacionih vodova, vodovodna i gasna mreža u potpunosti biti osposobljeni i stavljeni u funkciju? Zahvaljujem.

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodinu Branislavu Nedimoviću.Moje pitanje se odnosi na temu zakupa poljoprivrednog zemljišta.

uslovima.Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se može izdati u zakup i poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište do privođenja nameni, planiranoj nameni i koristi se za poljoprivrednu proizvodnju. Znači, ova zemljišta se mogu izdati.Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i zemljište iz člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu se može izdati u zakup ako je ako je godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta jedinice lokalne samouprave predviđeno za davanje u zakup. Poljoprivredno zemljište se daje u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga, osim kod prava prvenstva zakupa i prava prečeg zakupa. Odluku o raspisivanju javnog oglasa donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u roku u 60 dana od dana donošenja godišnjeg programa uz saglasnost ministarstva.Odluku o izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 1. juna tekuće godine, uz saglasnost ministarstva.U autonomnoj pokrajini sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u visini od 30% prihod su prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 30% prihod su budžeta autonomne pokrajine i 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište koje je izdato.Jedinice lokalne samouprave dužne su da ministarstvu dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju programa za tekuću godinu do 31. januara godine.Znači, u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu precizno je određen ceo postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Moje pitanje se odnosi šta raditi i kako postupiti ako je poljoprivredno zemljište, koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište, u trenutku izdavanja zakupa već bio priveden nameni?Znači, zemljište je izdato u zakup. Možda je u pitanju loše tumačenje zakona. Ugovor je sklopljen sa zakupcem i na osnovu tog ugovora zakupac koristi parcelu ili poljoprivredno zemljište.Radi se o zemljištu koje je u planu generalne regulacije naselja Senta naznačeno kao vodozahvat. Ovo zemljište je izdato u zakup, ali na njemu su bunari za pijaću vodu i snabdevaju naselje sa pijaćom vodom. Znači, zemljište je privedeno nameni. Namena mu je regulisana kao vodozahvat u planu generalne regulacije naselja. Šta raditi, kako postupiti? To je moje pitanje. Hvala vam.

Stranke pravde i pomirenja, nakon sedam dana, ponovo u parlamentu koristim priliku da njima, njihovoj stranci, porodici i čitavoj Islamskoj zajednici još jednom izrazim najdublje saučešće u ime poslaničke grupe SPS.Želim odmah da SPS.Želim odmah da započnem sa pitanjem, ali pre toga gospodine predsedniče, moram da napravim jednu konstataciju. Mislim da ste morali da prekinete malopređašnjeg govornika, jer on je uvredio Srbiju, uvredio je srpski narod, nazivajući Srbiju genocidnom državom, a nazivajući srpski narod genocidnim narodom i to sasvim slučajno u trenutku kada među nama nema gospodina Zukorlića. To nije slučajno, apsolutno nije slučajno.Dakle, proteklih dana u javnosti jeste prisutna jedna tema koja sama po sebi ne predstavlja apsolutno nikakav problem. Naime, u pitanju je mural generala Ratka Mladića koji se nalazi na fasadi jedne stambene zgrade u centru Beograda. Interesantno je da se ovaj mural na tom zidu nalazi već mesecima, a da je pažnju grupice aktivista nekih nevladinih organizacija, koji se tobože zalažu za ljudska prava, ne zna samo za čija, nije mi jasno, privukao upravo sada i to baš u tom trenutku devet poslanika Evropskog parlamenta… Ovo govorim zato što ovo ima daleko više ciljeve. Nije ovde reč o muralu. Ovde je reč diskreditovati Srbiju, diskreditovati građane Srbije, diskreditovati predsednika Srbije i ovu Narodnu skupštinu, jer ne želi da prihvati ovo o čemu smo maločas slušali.Dakle, devet poslanika Evropskog parlamenta, devet od 705, pa i nije neka cifra morate priznati, morate priznati, ali devet poslanika Evropskog parlamenta potpisalo je saopštenje u kojem osuđuju Srbiju i njenog predsednika zbog toga što je kako kažu neprihvatljivo da u zemlji kandidatu za članstvo u EU policija čuva mural osuđenog ratnog zločinca. To su reči koje smo maločas čuli ovde od jednog od kolega. od kolega. Upravo identične reči.Policija je, a i njima je to jasno, radila samo svoj posao. Nije policija štitila mural, nego je održavala javni red i mir, jer je neko želeo i imao interes da podeli na konto toga, da napravi nove podele u društvu, jer im tako odgovara.Pitamo se odakle im drskost da govore da je Srbija na strani ratnih zločinaca kada je jedino Srbija ispoštovala sve obaveze prema Haškom tribunalu. Srbija nikada nije negirala ni jedan genocid,

im mural Ratka Mladića u Beogradu, a ne smeta im što već godinama desetina ulica u Hrvatskoj, koja je članica EU, nose nose imena ratnih zločinaca, kao što je ustaški Mile Budak osnivač ustaškog pokreta i ideologije, autor ustaške krilatice „Srbe na vrbe“ ili ulica 10. aprila 1941. godine, a to je datum kada je osnovana ustaška tvorevina NDH ili ulica Mire Barišića koji je 1971. godine u Švedskoj ubio jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića, istaknutog borca protiv fašizma.Ovo je vrhunac licemerja, jer je upravo jedan od potpisnika ovog saopštenja evropski parlamentarac iz Hrvatske, inače bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske. Pitamo se zašto nisu reagovali na postavljanje table Aćif Efendije koga je Hitler odlikovao, domaći sud osudio, a ovo bi bilo posebno pitanje upućeno Aidi Ćorović koja je iz Novog Pazara. Zašto nisu tražili da se procesuiraju oni koji stoje iza žute kuće, koji su prodavali organe srpske dece i da ne nabrajam više? Mnogo je zla učinjeno nad Srbima. Zašto niko od zvaničnika EU do sada nije reagovao, pa ni Viola fon Kramon koja je više puta turistički gostovala u Srbiji? Nije li sve ovo nažalost dokaz dvostrukih aršina Evrope? Kakvi su interesi bivših demokrata iz Srbije da se baš danas bave jednim muralom koji je napravila ni ova vlast, ni ova država?Javlja se čak i bivši tužilac za ratne zločine, koji je u Hagu isporučivao Srbe, da pokrene peticiju protiv Srbije koju optužuje za izazivanje nestabilnosti u regionu. Očigledno da gospodin Vukčević nije obavešten.Znam da sam prekoračio vreme, ali dozvolite, gospodine predsedniče.Tu istu peticiju potpisali su: Čanak, Latinka Perović, Basara, Olenik, Sonja Biserko, Balša Božović, Jerkov i Kostreš. Šta traže tom peticijom? Da se procesuiraju sva lica optužena za ratne zločine, kao da Srbija nije pokazala spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom, zahtevaju smenu tužiteljke za ratne zločine, smenu ministarke pravde Maje Popović itd, itd. Zakon mora da važi i da se primenjuje jednako za sve, bez izuzetka, bilo da se radi o delima koja se mogu kvalifikovati kao ratni zločin ili organizovani kriminal. U suprotnom, pravo postaje izvor nepravde, tiranije i nesigurnosti. Ne pristajemo da se zločin pravda nacionalnom pripadnošću. Ne pristajemo da zločincima država Srbija bude utočište i zaštita pred zasluženom kaznom.Da li da ga onda upoznamo, gospodina Vukčevića, da je Srbija danas simbol novih vrednosti i nosilac regionalnih inicijativa i ekonomski lider regiona, dosledno se zalaže za mir, stabilnost i onda kada je bilo najteže, Srbija je pokazala solidarnost prema svima, svim svojim susedima? Očigledno ugled i nova međunarodna pozicija Srbije nekima i nečijim interesima smetaju.Zato bih postavio pitanje Vladi. Kada je Srbija suočena sa velikim izazovima i iskušenjima, ko želi da Srbiju predstavi kao genocidnu tvorevinu, a Srbe kao genocidni narod? Nisu li ciljevi onih koji odjednom pokreću pitanje jednog murala daleko veći i perfidniji?Meni je čast i privilegija što sam poznavao gospodina Zukorlića. Prisustvovao sam sahrani iz pijeteta prema njihovoj stranci, iz pijeteta prema gospodinu Zukorliću. Bio sam sa Bošnjacima toga dana. Ne misle svi Bošnjaci isto. Nije tačna konstatacija da je danas teško biti Bošnjak u Srbiji, a to što neko pokušava da na ovakav način politički profitira, da otima biračko telo, konkretno vama, kolega, to je sramno i to je licemerno.Bio sam prošle nedelje u Republici Srpskoj i bilo mi je zadovoljstvo da kažem, pored Inckovog zakona i pored Šmitove rezolucije, da Srbija nikada neće prihvatiti da je počinjen genocid i da je genocidna država. Voleo sam da to čuju i nadležni organi i nadležne institucije. Nemam problem, neka me uhapse. To je moje mišljenje i to je pravo na moje mišljenje. Imam legitimno pravo da imam svoj stav.U Srbiji, Srbija je naša država, bez obzira što smo se mi politički razlikovali, što smo nekada imali različita politička mišljenja, uvek smo nalazili zajednički imenitelj, a to je prosperitet države u kojoj živimo, to je Srbija. Zahvaljujem predsedniče. Hvala.Molio bih vas samo da se uklopite u pet minuta, da ne zloupotrebljavate moju dobrotu.Kada je reč o ovom delu sednice, ovaj deo sednice je deo pre otvaranja rasprave. Na ovaj deo sednice se ne odnose mogućnosti replika, povrede Poslovnika i svega ostalog. Znači, istrpite istrpite svakog ko nešto kaže, imate raspravu, to je i svrha parlamentarizma.Idemo sada dalje. Samo bih postavio pitanje, pošto se gospodin Birmančević javio, jeste li vi ovlašćeni u ime grupe

Poštovane koleginice i kolege, ja ću danas moja tri pitanja postaviti svim onim pravdoljubivim i čestitim ljudima od Narodne banke do najnižih organizacionih jedinica koje imaju dobru volju i želju da pomognu da se reše jedni ovako sitni problemi kao što su ovi koje ću ja navesti.Ne bih voleo da mi njihov odgovor bude da to ne može da se reši, jer ako jedna Francuska može da menja boju zastave, zašto mi ne bismo mogli da rešimo jedan ovako mali problem koji se odnosi na ukidanje jednog da li je zakon, da li je propis, ali nadam se da ćemo se tu dogovoriti.Zajedno sa dvojicom mlađih ljudi putujem po Srbiji i mi zajedno poklanjamo knjige, bibliotekama, školama, pojedincima, itd. u želji da barem malo doprinesemo razvoju kulture i obrazovanja. Na tim putovanjima srećemo se sa mnogo ljudi. Do sada smo razgovarali sa više od 3.000 ljudi i oni su iznosili svoje probleme i molili su nas da pomognemo koliko možemo da se reše ti problemi.Danas ću navesti tri problema, a prvi od tih problema je problem sa kojim su suočeni ugostitelji koji rade u ugostiteljskoj delatnosti. Oni imaju jednu malu mukicu i postoji neki propis i ne znam ni ja da li je zakon da im se zbog određenih propusta koje naprave u poslovanju zatvara objekat i zabranjuje im se rad na 10, 20, 30 dana i oni mole i predlažu da se ukinete taj propis da im se zabranjuje rad jer je to protivustavno, jer je to neljudski, nehumano itd. Neka se povećaju te kazne i neka budu dva puta, tri puta i ne znam ni ja koliko puta veće, ali da im se dozvoli da nastave da obavljaju svoju delatnost, jer taj prestup nisu učinili svi, učinio je jedan pojedinac. Zbog tog jednog pojedinca država gubi jer ona u tom periodu od 10, 15 i više dana ne može da naplaćuje svoje obaveze, gube zaposleni jer ne mogu da primaju svoje zarade i ne mogu da izdržavaju svoje porodice. Nadam se da će biti mudrosti, da ćemo uspeti da rešimo taj problem.Drugi problem je skoro identičan. Odnosi se na one koji se bave poslovnima tehničkog pregleda. Oni su u prethodnom periodu imali silom zakona, normalno, obavezu da osavremene svoje aparate i sredstva sa kojima rade, pa su na tom poslu, kažu, morali da ulože od 15 do 20 hiljada ali to neka bude da je doprinos bezbednosti saobraćaja. Nemaju ništa protiv, ali i oni imaju istu tu muku gde im zbog određenih propusta inspekcija ili ko je već nadležan zabranjuje rad mesec, dva, tri, ne znam ni ja koliko ide. Isti slučaj kao i ovaj prethodni. I oni mole neka se povećaju kazne, neka ih kazne i tri puta i pet puta više, ali da im ne zabranjuju da rade, da ih puste da obavljaju tu svoju delatnost jer na taj način gubi država, gube i njihovi zaposleni, a gubimo i mi građani koji smo njihovi komitenti, mušterije itd. jer vidite i sami da je veoma teško zakazati da odete da obavite taj tehnički pregled.Treći problem je najveći problem, problem protiv koga su se veoma mnogo građana nama obratili i žalili. To je jedno zločinačko, banditsko, lopovsko, kriminalno postupanje banaka prema građanima, odnosno stanovnicima Srbije koji koriste njihove usluge.O čemu se radi? Banke izmišljaju stalno neke nove namete, neke ne znam ni ja bezvezne usluge kojima na kraju krajeva u najgorem slučaju, ako bih mogao da kažem, deru kožu građanima sa leđa. Jedan od najnovijih primera na koji su nam se žalili građani je taj što banke naprave ugovor sa prodavcima, trgovcima, proizvođačima itd. gde gde banke i ti proizvođači naprave međusobni ugovor gde banke pomažu njima da se ta roba prodaje na kredit i onda oni to plasiraju građanima sa reklamom bez ikakve kamate, bez ikakvog učešća, bez ičega možete na tri rate, šest, 12, 15, 18 rata, nije ni važno. Građani nasednu na priču, banke u međuvremenu naplate od tih svojih komitenata za svoju uslugu određenu proviziju ili ne znam kako to već ide.Sada se lopovski nastrojeni stručnjaci u bankama dosete pa kažu – sada svakom od kupaca koji je kupio tu robu 50 dinara po rati i naplaćuju im nešto što ne bi smeli da im naplaćuju jer to nije bilo u vremenu kada su oni počeli da koriste tu uslugu, to nije uopšte postojalo.Smatram da to nije korektno i da to Narodna banka ili ko je već nadležan treba da pročešlja, da ne dođe opet do toga da advokati moraju da zastupaju građane u ostvarivanju njihovih prava prava itd. Pogotovo u ovim teškim vremenima kada nas muči ova korona moramo da budemo fleksibilni i da iznađemo načina da omogućimo ljudima da što lakše i bolje završavaju svoje poslove.U podrške građanima, ugostiteljske delatnosti i ovih koji se bave tehničkim pregledima ja ću učiniti jedan gest dobre volje, a u cilju toga što smatram da ovo što rade banke je nepošteno, učiniću jedan protesni gest, obrijaću bradu već danas ili sutra kao moj mali doprinos da se ovaj problem reši.Hvala vam puno. Izvinite što sam prekoračio vreme. Dačić** Kada je profesor u pitanju imam razumevanja. Pet minuta je stvarno malo za jednog profesora.Pošto

po tom osnovu, nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o tačkama 5. i 6. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, i Zoran Lazić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova.Niste

o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.Pre nego što zamolim predlagača da obrazloži predloge ja ja bih vas samo obavestio, shodno našem dogovoru sa Kolegijuma, da ćemo mi raditi danas i sutra.Znači, sutra je predviđeno glasanje. U četvrtak ne bismo radili, zato što smo ovu sednicu preneli iz prošle nedelje. Nastavak će biti sledećeg utorka, gde počinjemo raspravu o budžetu i nizu zakona koji su vezani za budžet.Želim samo da vam skrenem pažnju na to da ćemo 25. novembra imati zakon o referendumu, a da ćemo 29. novembra biti izbor novih članova Republičke izborne komisije.

da su predstavnici Vlade predložili da 29. novembra raspravljamo o ustavnim promenama, ali ja, iako sam bivši komunista i socijalista, nisam se složio sa tim i

Predviđeno je da 16. januara bude referendum o ustavnim promenama. U tom smislu je važno da završimo na vreme sve ono što smo imali u planu.Takođe,

ne možemo mi da dajemo 80 miliona godišnje RTS-u, a da onda zavisimo od toga da li će petlići u nekim kategorijama da igraju na nekom međunarodnom takmičenju, i to ne naše reprezentacije, i da ne bude prenosa sednica Narodne skupštine na RTS-u. Tako da, u svakom slučaju, da sad ne govorimo o tome, neće biti danas od 11.00 do 12.00 časova dalje.Reč ima Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, predstavnik predlagača.Zatim, izvestioci nadležnih odbora, pa onda predstavnici poslaničkih grupa.Izvolite, ministre. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodo i gospođe potpredsednici, drugarice i drugovi, dame i gospodo narodni poslanici, još jednom smo pred vama i još jednom dolazimo pred vas sa sa predlozima sporazuma koje ćete, nadam se, podržati i prihvatiti, a koji će na bolje menjati život naših građana, ali isto tako i svih onih koji u dobru žive sa Republikom Srbijom.Pred vama je danas Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa na zapadnom Balkanu i Sporazum o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola sa Narodnom Republikom Kinom.Donošenje ovih predloga, donošenje zakona omogućiće da bolje sarađujemo, da pomažemo jedni drugima, a više od svega pomoći će našim građanima da ostvaruju svoja prava.Poznato vam je, dame i gospodo, da je predsednik Republike Srbije u Skoplju 29. jula 2021. godine zajedno sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije i premijerom Savete ministara Republike Albanije, premijerom Saveta ministara Sporazum, koji je pred vama, o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa na zapadnom Balkanu, Memorandum o razumevanju o saradnji i omogućavanja uvoza, izvoza i protoka robe na zapadnom Balkanu i Memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada na zapadnom Balkanu.Iza ovih velikih reči i dugačkih rečenica zapravo se krije ili se ne krije ništa, naravno, ali stoji jedna istorijska misao sa kojom mi Balkanci živimo već vekovima, stoji istorijska misao sa kojom mi Balkanci treba da formiramo sopstvene politike, a to znači Balkan Balkancima. To znači da smo mi ti koji treba da uređujemo način života za nas i našu decu, da smo mi ti koji ćemo prostor koji zovemo Balkanom omeđijati našim interesima i ne čekati da neko dođe da to uradi za nas.Sve nas.Sve zemlje o kojima govorimo su zemlje koje žele da postanu članice EU. Da li će EU ikada želeti da se proširi na zapadni Balkan veliko je pitanje. Zašto bismo mi to čekali? Zašto bismo mi čekali da nam ovde dođe neko iz Brisela i da nam kaže da treba da ubrzamo protok robe i kapitala? Zašto bismo mi čekali da neko ovde dođe i da nam kaže – hajde da ubrzamo mogućnost kretanja ljudi? Zašto bismo mi čekali na Brisel ili nekakvu Vladu, izbore nekih drugih zemalja da nam kažu kako treba da radimo i kako treba da živimo? Ovo je naša potreba.Da li se to sviđa nekome spolja, ne znam. Da li je to ono što želi EU od nas, ni to ne znam, ali znam da građani ovih zemalja imaju potrebu da se brže kreću, da jednostavnije trguju i da žive bolje. Svako upoznavanje je dokaz snage onog ko upoznavanje nudi. Srbija nema čega da se plaši. Želimo da otvorimo naše granice, želimo da otvorimo naše puteve, želimo da otvorimo i druge granice i druge puteve za naše privrednike i za našu robu. Ono što mi stvaramo i što proizvodimo.Kada god smo bi Balkanci odlučivali sami o sebi, živeli smo u miru. Kada su nam dolazili spolja, ginuli smo i ratovali za njihove interese, ginuli smo i ratovali za njihova bogatstva. Vreme je da sami odlučujemo o sebi.Predsednik Aleksandar Vučić je jedan od poslednjih suverenih, slobodnih, nezavisnih lidera u Evropi. Zato i može da ponudi Balkan Balkancima, zato i može da ponudi otvaranje, razgovor, zato i može da ponudi zajedničko tržište, zato može da ponudi otvaranje granica. Zato što ne mora da pita nikoga da li mu je to dozvoljeno ili nije,

ovde.Dakle, dame i gospodo, drugarice i drugovi, ja se nadam da ćete podržati ovaj sporazum i da ćete prepoznati konkretne koristi naših građana i potrebu da naši građani žive bolje i jednostavnije.Takođe,

i navedeni sporazum je rezultat težnje dve strane da svojim državljanima koji borave na teritorijama druge strane, olakšaju postupak dobijanja vozačke dozvole. Stvar je veoma jednostavna, mogućnost da naši državljani kada odu u Kinu ne moraju da polažu ni teorijski, ni praktični deo, dovoljno je da uz odgovarajuću dokumentaciju, bez ikakvih troškova se prijave nadležnom organu i dobiju vozačku dozvolu. Isto važi i za državljane NRK koji žive sa nama i kraj nas i mogućnost da njihova vozačka dozvola bude priznata u našem sistemu, da važi pod potpuno istim pravilima. Korist je i za jedne i za druge, korist je za svakog pojedinca, ali i govori o odnosima dve zemlje. Govori o očekivanjima dve zemlje, jedne od drugih, govori o očekivanju da će naša privredna, ekonomska, pa i politička saradnja biti sve snažnija, sve izraženija. Samim tim, da će se sve više ljudi kretati na teritoriji obe zemlje.Biću vam zahvalan ukoliko podržite i ovaj sporazum i omogućite našim državljanima da vrlo brzo dobiju vozačku dozvolu u Kini i naravno, kineskim državljanima da se u Republici Srbiji osećaju

o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola sa Narodnom Republikom Kinom. To jasno svedoči o korektnom i, da kažem, partnerskom odnosu koji naše dve zemlje tradicionalno neguju.Narodna neguju.Narodna Republika Kina, imam potrebu to, gospodine ministre, da istaknem, je mnogo puta do sada pokazala da je iskreni prijatelj Srbije, i drago mi je što taj naš odnos nastavlja da se razvija u tom duhu, u duhu naše zajedničke saradnje, jer ne zaboravimo da je, između ostalog, Narodna Republika Kina prva, ili među prvima, pritekla u pomoć Srbiji na samom početku kovid pandemije donirajući ne mali broj i vakcina i medicinske opreme i medicinskih sredstava itd,

Republike Srbije kada govorimo o svetu, ali još značajnije je da težimo unapređenju i saradnji sa zemljama u neposrednom okruženju. Kako ste i vi malopre to lepo rekli, dakle, Balkan balkanskim narodima, a rekao bih da je naročito važno ako imamo u vidu koju vodi SNS, na čijem na čijem čelu je Aleksandar Vučić, jer videćemo da ta politika koja nastoji da na jednom racionalnom i pre svega partnerskom odnosu izgradi viziju upravo tog otvorenog Balkana.U tom smislu treba posmatrati i ovaj sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na zapadnom Balkanu, a koji je i deo inicijative predsednika Republike Aleksandra Vučića - Otvoreni Balkan. Ovim sporazumom sve strane potpisnice obavezuju da će priteći u pomoć jedna drugoj u slučaju katastrofa, i na taj način gradimo odnose u kojima, nadam se, nećemo jedni druge gledati kao rivale, nećemo jedni druge gledati kao suparnike, već kao komšije, dobre komšije, bliske prijatelje, koji jedni drugima priskaču u pomoć kada je to potrebno.Imali smo iskustva, ministre, pre samo nekoliko meseci,

Ali, uvek kada su na dnevnom redu Narodne skupštine predlozi akata iz oblasti MUP-a, dobra je prilika i da istaknemo koliko je Srbija uznapredovala u oblasti bezbednosti.Imali smo prilike da se kroz vežbu „Sistem 2021“ uverimo koliko je Srbija spremnija, organizovanija i snažnija, nego što je to, to, slobodno mogu reći, ikada bila u prošlosti. Želim u lično ime da vam čestitam ministre na tome, ali takođe bih želeo da vam čestitam i na dobroj organizaciji od pre nekoliko dana, kada smo imali jedan nemili događaj, kada je grupa nekih koji se lažno predstavljaju kao nekakvi građanski aktivisti, a u pitanju su sve do jednog partijski aktivisti, pokušali da naprave incidente u Beogradu, jedna od njih je bila nažalost i poslanik u Narodnoj skupštini, Aida Ćorović, koja je divljala po gradu, bacala jaja po zidovima zgrada. Zahvaljujući dobroj organizaciji i hitroj reakciji upravo MUP-a, sprečeni su bilo kakvi incidenti, sprečeno je bilo kakvo nasilje i zaista to želim da pohvalim i da vam čestitam.Na kraju, uveren sam da će narodni poslanici u danu za glasanje imati razumevanja za sve ove argumente i da će podržati ove predloge sporazuma.Zahvaljujem. Hvala Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani predstavnici Ministarstva, pre nego što počnem da govorim o današnjem dnevnom redu, želim kao šef poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke, kao i potpredsednik Stranke pravde i pomirenja i jedan od najbližih saradnika rahmetli predsednika muftije Muamera Zukorlića, da se zahvalim svima vama na izrazima dubokog saučešća, podrške, gde ste u najtežim trenucima za naš narod, za našu stranku, i za nas pojedinačno i poslanike i funkcionere i članove i simpatizere Stranke pravde i pomirenja, zaista učinili sve što ste mogli da nam taj bol, ogroman bol, ogromnu prazninu, ogroman gubitak učinite lakšim.Želim

i verski i politički duhovni, nesporni lider Bošnjaka Muslimana, ne samo u Srbiji, već na Balkanu, svakako nas je posebno ganula osećaj i emocije koje smo dobili i videli iskrene emocije, iskrenu tugu od naših komšija pripadnika sprskog naroda.Posebno naroda.Posebno želim da se zahvalim našim komšijama u Sandžaku, pripadnicima srpskog naroda u Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju, Kraljevu, Raškoj, Vrnjačkoj Banji, ali i čitavoj Republici Srbiji koji su prisustvovali sahrani, upisivali se u knjige žalosti i na taj način iskazali svoj pietet prema rahmetli predsedniku.Nije ni dženaza se završila, a mogli smo da vidimo naslove u pojedinim medijima, citiraću koliko se sećam – mrtav Zukorlić Beogradu ne treba.

posebno da se zahvalim predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću na saučešću i pozivu podrške koju je uputio porodici rahmetli predsednika naše stranke Zukorlića, na činjenici da je njegov lični izaslanik, naš prijatelj, gospodin Darko Glišić bio na dženazi, da je delegacija parlamenta Republike Srbije prisustvovala dženazi, da nema ni jedne stranke parlamentarne koja nije imala svoje predstavnike na toj dženazi.Zašto ovo govorim? Govorim i zbog i zahvalnosti koje osećam i želim da prenesem šta osećaju naši članovi i naš narod, ali hoću da pošaljem poruku da politički testament koji je ostavio rahmetli predsednik Zukorlić jeste politika pomirenja i ona se manifestovala i na njegovoj To je nešto što ćemo mi permanentno, dosledno i suštinski, ako Bog da, i u narednom periodu kroz partnerske odnose sa SNS i sa svim drugim partnerima nastojati da sprovodimo.Očigledno je nekom bio za cilj da pokaže da je politika koju je rahmetli predsednik vodio bila pogrešna, pa otud da on nije imao sagovornike. Rahmetli predsednik Zukorlić je imao svoje sagovornike, imao je partnere i to se moglo osetiti. Čuli smo jedno jedno retorsko pitanje, kako Bošnjaci žive u Republici Srbiji?Ja mogu da kažem, hvala Bogu dragom, iz dana u dan, sve bolje.Sećam se, i to je bio otprilike i povod i zašto je rahmetli akademik Zukorlić ušao u politiku i ja sa njim kao njegov đak još iz srednje škole, za vreme nekih drugih vlasti bila su ugrožena ljudska prava svih građana i Bošnjaka. Međutim, od 2012. godine, kada smo imali promenu vlasti, stvari su počele da se popravljaju. zato što je akademik Zukorlić imao svoje sagovornike i prijatelje u Beogradu, sa kojima su realizovani kapitalni projekti koji su pokazali da su Bošnjaci u Republici Srbiji ravnopravni i da neke nepravde koje su učinjene u nekim prethodnim režimima polako se ispravljaju.Hoću da kažem da smo mi danas slobodni građani koji vole ovu zemlju, slobodni građani koji ovu zemlju doživljavaju kao svoj dom. Nigde nije idealno. U našim porodicama imamo situacije gde se otac i sin, i ćerka po nekim stavovima razlikuju i mimoilaze, ali ono što je politički testament akademika Zukorlića jeste da te naše razlike moramo da rešavamo u institucijama, moramo da rešavamo dijalogom. Možda je to čovek od koga sam najviše saveta dobio i koji je uvek podvlačio dostojanstvo. Danas kada sam slušao ovde neke dijaloge, razgovore, stavove, on je toliko insistirao na dostojanstvu i na autentičnom stavu, a kada stav izneseš onda ga brani. Nemoj izneti stav, nemoj nekog verbalno napasti, neki rafal verbalni ispaliti, pa onda preko vrata izaći. Ostani i brani taj stav, ako si zaista ubeđen u ono što govoriš.To ne mogu građani sada da vide, da oni koji zarad dnevne politike izbace par nekih parola, vrlo brzo izađu. Moji stavovi, stavovi naše stranke su potpuno jasni. U nekim stavovima smo saglasni svi, u nekim se razlikujemo. Zato imamo taj politički pluralizam i zato svi mi imamo svoje političke opcije, ali našli smo jedan zajednički sadržalac naše politike, a jeste borba za sve građanke i građane da ovu zemlju osete kao svoj dom, da svi imaju ista prava, da imamo borbu protiv kriminala i korupcije, da imamo ekonomski prosperitet i razvoj.Bože moj, više puta sam diskutovao ovde, nismo se saglasili, ali nikada nisam izašao iz ove sale dok sagovornik sa kojim debatujem ne bi završio svoju debatu.

još dugo vremena, a možda i nikada više, imati predstavnika kakav je bio rahmetli predsednik Zukorlić. Ali, naša obaveza, njegovih saradnika, učenika i prijatelja, jeste da nastavimo njegovu političku misiju.Ono što hoću posebno da istaknem, jeste da stvari za koje se on borio, a to su autonomna, jedinstvena islamska zajednica, povraćaj vakufske imovine, rešavanje pitanja internacionalnog univerziteta se permanentno rešavaju, uz partnerski odnos sa Vladom Republike Srbije. To je dokaz slobode u kojoj mi živimo.Da li bi to moglo brže da ide? Naravno, moglo bi brže da ide. Da li stvari mogu da budu bolje nego što jesu? Svakako bi mogle da budu bolje, ali mi nemamo neko idealno savršeno društvo, naprosto se borimo da stvari pomeramo u pravom smeru i mislim da to svakodnevno radimo.Želim svima vama, poštovane koleginice i kolege, da se zahvalim na podršci koju ste nam pružili, svim predstavnicima Vlade, izvršne, zakonodavne vlasti, predstavnicima diplomatskog kora. Podršku koju smo dobili, prvenstveno od predsednika Republike Srbije, nije ona samo reč utehe za porodicu akademika Zukorlića, to su reči utehe za naš bošnjački narod i to naš narod treba da zapamti i dobro dobrim da vrati.Što se tiče današnjeg dnevnog reda, Sporazum o prirodnim katastrofama na zapadnom Balkanu, drago mi je što je ministar policije danas sa nama. Mislim da je ideja otvoreni Balkan nešto što ima apsolutnu bezrezervnu podršku naše stranke. Verujem da će i i ljudi u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama u regiji shvatiti koliko je ta ideja važna i koliko je važno da se okrenemo jedni ka drugima, i kada je u pitanju borbe protiv katastrofa, bilo prirodnih, bilo nekih drugih, bilo borba koju imamo u ovoj pandemiji, bilo kada je u pitanju ekonomija i povezivanje kompanija koje regionalno deluju.Ono što hoću, jeste da još jednom podsetim da u vreme pandemije, koja je apsolutno najveća globalna katastrofa koja je mogla da nas zadesi, država Srbija se ponašala zaista dostojanstveno, prijateljski i u cilju sprovođenja politike pomirenja, pomagala zemljama u regiji.Hoću da istaknem jednu inicijativu akademika Zukorlića koji je permanentno razgovarao sa predsednikom Republike Srbije da se pomogne Bosni i Hercegovini, sećam se poziva gradonačelnika iz Goražda, i ta pomoć bi uvek stizala. To je politika koju je on vodio, ali bogami to je i politika koju vodi ova Vlada. Koliko god hoćete da vam se neko ne sviđa, da ga napadate, rezultati su ono što ostaje iza nas.Hoću da odam priznanje našim vatrogascima koji su jako bili aktivni i pomagali građankama i građanima u Grčkoj i da odam priznanje Ministarstvu unutrašnjih poslova. Višedecenijski problem vatrogasnog vozila u Novom Pazaru je rešen. To je bio jedan ogroman problem koji je odnosio ljudske žrtve. Nisu imali adekvatne uvijete za rad, a sada je to rešeno. Ali, zamoliću predstavnike Ministarstva da još više obrate pažnju kada su u pitanju naši vatrogasci i sredstva sa kojima oni funkcionišu.Hoću da podsetim na jednu dilemu koja se permanentno pojavljuje u našem društvu, da nam otprilike kada nam reke zimi zalede trebaju ledolomci, a da da kada imamo požare trebaju nam kanaderi. Znam da se i o tome razmišlja, ali mislim da bi bilo važno da sada i javnost i nas upoznate dokle se stiglo, da li imamo nabavku i ledolomaca i kada su u pitanju helikopteri itd, jer živimo, ja dolazim iz Sandžaka, to je jedan planinski kraj, i kada se tu dese požari onda oni danima i danima traju i ugrožavaju i ljetinu i ljude jer ne mogu da vozila dođu do tih se tiče Sporazuma kada su u pitanju vozačke dozvole između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, apsolutna podrška. Veliki broj poslovnih ljudi iz Kine je dolazio dolazio u našu zemlju, ali i naši ljudi putuju u Kinu i razvija se živa ekonomska delatnost.U danu za glasanje glasaće poslanička grupa za ove predloge. Hvala vam. Aleksandar Vulin. **Aleksandar Vulin** Ja vam se zahvaljujem na podršci i razumevanju. Samo ukratko, što se tiče ledolomaca, ledolomce nabavlja Ministarstvo poljoprivrede,

To se radi za more, treba vam more da imate kanader. Ono što mi radimo, što nabavljamo, nabavljamo helikoptere „kamov“ ruske proizvodnje, vatrogasne helikoptere, a svi naši postojeći helikopteri su već predviđeni, odnosno najveći deo njih je već predviđen za mogućnost da može da nosi vedro i da učestvuje u gašenju. Na primer, mi smo baš u Severnoj Makedoniji i u Grčkoj koristili naše helikoptere sa vedrom. To je taj sistem. „Kamov“ bi bio, naravno, veliki napredak i bio bi mnogo bolje rešenje, ali o tome u ovom trenutku pregovaramo.Mi objektivno čak povećavamo naše kapacitete, možda i više nego što je potrebno za našu zemlju, ali hoćemo regionalno da možemo da delujemo, jer znate, sa klimatskim promenama, ovim katastrofama, nijedan čovek, pa nijedna zemlja nije ostrvo, potrebno je moći iskoračiti i pomoći jedni drugima, kao što smo vrlo efikasno pokazali. Tamo nastavljamo sa ulaganjem, u to možete biti sigurni, kao što znate, i u Novom Pazaru. Hvala. Hvala na odgovoru ministru.Ono što javnost, kako da kažem, manje je bitno da li će nabaviti Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo poljoprivrede, ali realno se to do formiranja ove i prethodne Vlade, otprilike priča se prenosila. Sada rešavamo taj problem. Suštinski to je dobro. Vaš odgovor me je ohrabrio. Ono što je još jedno moje potpitanje, može sada da se odgovori, može nekom drugom prilikom, dokle se stiglo sa vatrogasnim domom u Brodarevu?

pre nego što započnem raspravu o današnjoj temi, zaista ne mogu a da se ne osvrnem na, mogao bih reći slobodno, performans i nastup kolege sa početka ove sednice, kolege koji je zajedno sa svima nama ovde, u ovom domu položio zakletvu da će poštovati Ustav, da će štititi Ustav Republike Srbije, da će poštovati zakon Republike Srbije, a ovde često, kao i danas, ne poštuje i krši Ustav Republike Srbije, ne poštuje i krši zakone Republike Srbije, pljuje Srbiju, državu u kojoj je rođen, koja mu je dala sve, od školovanja, lečenja i u kojoj uživa bukvalno sva prava koja uživaju i svi drugi građani Republike Srbije. Njegov nastup je bio, najblaže rečeno, sraman.Kada rekoh – krši Ustav, pa sam naziv stranke kojoj pripada je u neku ruku kršenje Ustava, jer Sandžak ne postoji ni kao administrativna, ni kao geografska, već isključivo kao istorijska kategorija. Krši zakon i on je danas prekršio član 343. Krivičnog zakona Republike Srbije koji se odnosi na širenje panike i nereda, jer je rečima da u Srbiji raste i neguje se fašizam, u Srbiji koja je podnela strašne žrtve i koja baštini i svoje postojanje i istoriju na antifašizmu, i kada je rekao da se nijedan Bošnjak u Srbiji ne oseća sigurno i time je zastrašio i širio paniku među bošnjačkim stanovništvom i bošnjačkim građanima Srbije, u stvari prekršio taj zakon. Ja, evo, ovde i u ime svoje poslaničke grupe, a siguran sam i u ime ogromne većine prisutnih ovde u sali, pozivam Tužilaštvo da reaguje na to.On to.On optužuje Srbiju za širenje fašizma, posle silnih žrtava koje je država Srbija dala u Drugom svetskom ratu i u borbi protiv fašizma, toleriše i postavlja tablu Aćif-efendiji, čoveku koga je Hitler odlikovao za svoje zasluge u Drugom svetkom ratu.Šta ratu.Šta Srbija i Srbi misle i da li se Bošnjaci osećaju nesigurno i zastrašeno u Srbiji, govori i činjenica i situacija na sahrani pokojnog našeg uvaženog kolege muftije Muamera Zukorlića, gde su bili i predstavnici svih poslaničkih grupa u ovom parlamentu. Svi su ga uvažavali i svi su se osećali bezbedno na toj sahrani. Mi imamo ovde kolege Bošnjake narodne poslanike, konkretno gospodina Samira Tandira, za koga znam da obilazi sve nas kolege po Srbiji, obilazi gradove u Srbiji, pa da li se ikada osetio ugroženim, nesigurnim, nepoštovanim, bilo šta od onoga što je naš kolega s početka sednice izgovorio?Umesto pomirenja i politike pomirenja i politike razvoja, dotični kolega je svojim govorom radio isključivo na destabilizaciji i političkih prilika, radio isključio na širenju mržnje i zlobe. Svakako moramo da osudimo takav nastup i da podsetimo na to da njegov lider gospodin Ugljanin, kada ima fotelju u Republici Srbiji i kada bude deo vlasti u Republici Srbiji, za njega je Srbija majka, a danas govori svojim poslanicima da optužuju Srbiju da neguje i gaji fašizam, da štiti fašizam i da su svi Bošnjaci u Srbiji ugroženi. E pa, nije tačno. I da li je ta fotelja gospodina Ugljanina vredna toga da se destabilizuje država Srbija i da se dobri međunacionalni odnosi u višenacionalnoj državi Srbiji, čime se mi ponosimo i smatramo našim kvalitetom, da se ti odnosi narušavaju?Da se vratim na temu. Danas raspravljamo o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Sporazum je potpisan 29. jula 2021. godine u Skoplju i potpisali su ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tada domaćin premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.Ovaj sporazum je nastao u okviru inicijative „Otvoreni Balkan“, koji mi iz Jedinstvene Srbije smatramo veoma dobrom inicijativom i koju snažno podržavamo. Zato će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje svakako podržati ovaj sporazum. Sam termin Zapadni Balkan nije postojao ni kao geografski, ni kao geopolitički pojam, sve do početka ovog veka, kada su taj pojam utemeljile određene institucije Evropske unije u Briselu radi geopolitičkih potreba same Evropske unije. Prvi put termin Zapadni Balkan je pomenut 2003. godine na Samitu Evropske unije u Solunu, kada je Evropskom unijom predsedavala Grčka.Sam taj termin Zapadni Balkan obuhvata pet država – Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. Kao geograf, mogu reći da termin Zapadni Balkan nije geografski pojam, već geopolitički, jer da je geografski, tom pojmu bi pridružili svakako i našeg suseda Hrvatsku, koja je najzapadnija balkanska zemlja, koliko god oni želeli da prave otklon od svog geografskog položaja i od toga da su država koja je na Balkanu i najzapadnija država Balkana, ali takođe i Albanija u tom slučaju, koja geografski pripada južnom Balkanu, svakako ne bi u geografskom smislu pripadala ovde. Ali, Zapadni Balkan, kao geopolitički pojam, to je teritorija koja obuhvata kvadratnih ili blizu 40% površine Balkanskog poluostrva i ukupno 17.936.991 stanovnika. Radi poređenja, bivša Jugoslavija je u trenutku raspada imala 23.528.230 stanovnika i imala je površinu od kvadratnih.Naravno, ovo poređenje nisam napravio kako bih u političkom smislu poredio Zapadni Balkan i bivšu Jugoslaviju, jer su to zaista dve različite potpuno stvari, i u političkom i u geopolitičkom i u međunarodnopravnom poretku. Poređenje je išlo u smislu veličine, odnosno teritorijalnih i ljudskih resursa država Zapadnog Balkana.Rekoh, ovaj sporazum je potpisan u okviru inicijative „Otvoreni Balkan“. „Otvoreni Balkan“ je ekonomska zona koju uspostavljaju tri zemlje u regionu Balkana u jugoistočnoj Evropi, to su Srbija, Albanija i Severna Makedonija.Uspostavljanjem ove ekonomske zone Albanija, Severna Makedonija i Srbija, imaju za cilj povećanje trgovine, saradnju i poboljšanje međusobnih bilateralnih odnosa. „Otvoreni Balkan“ je jedinstveno tržište od 11 miliona i 829 hiljada ljudi

za razmenu kulture, za sportsku saradnju, saradnju u svim oblastima društva i države, da podstakne integraciju EU u državama članicama „Otvorenog Balkana“. Državljanima država članica treba da se obezbedi da u te tri države putuju samo uz ličnu kartu i štedi se ogromno vreme na graničnim prelazima. U ovoj uniji roba i kapital između ovih zemalja bi tekli brže i uštedelo bi se više od 30 miliona sati prelazeći granice svake godine.Procena ovog projekta po Svetskoj banci štedi 3,2 milijarde dolara od čega bi ušteda samo Srbiji iznosilo negde oko milijardu i po dolara. U 2020. godini, da bi poredili snagu „Otvorenog Balkana“ u 2020. godini, bruto domaći proizvod ovih zemalja zajedno iznosio je oko 80 milijardi dolara, po glavi stanovnika taj bruto domaći proizvod iznosio je negde u proseku 6.256 dolara. Ako poredimo sada pojedinačno te tri države članice možemo videti da je Srbija tu sa 52,96 milijarde dolara u 2020. godini ili 7.666 dolara po glavi stanovnika. Da je rast u 2020. godini, što se Srbije tiče bio minus 0,98 i po tome je Srbija u doba korone je bila najuspešnija, odnosno imala je najmanji pad bruto domaćeg proizvoda, jer su sve ostale i evropske i većina svetskih država imale znatno veći pad i da je taj neki rast prognoziran u ovoj 2021. godini, rast bruto domaćih proizvoda negde oko 7,5%. Za razliku od Srbije, Albanija ima bruto domaći proizvod u 2020. godini, negde oko 14,8 milijardi dolara i bruto domaći proizvod po glavi stanovnika od 5.215 dolara. 2020. pad bruto domaćih proizvoda je u Albaniji bio 3,5% i planiran rast za 2021. godinu 5%. Što se Severne Makedonije tiče bruto domaćih proizvod se u 2020. godini je bio negde oko 12 milijardi dolara ili prosečno po glavi stanovnika je bruto proizvod oko 5.880 dolara.Znači, dolara.Znači, Srbija, kao što se može videti je ekonomski najrazvijenija, najjača članica „Otvorenog Balkana“ i to ne kažu samo ovi brojevi koje sam ja ovde izneo, ne govori samo statistika, to ne kažem samo ja i i većina članova ovog visokog doma. Naime, prošle nedelje smo bili Dragan Marković Palma je predvodio delegaciju koja je išla u posetu austrijskom parlamentu, kao predsednik parlamentarne grupe austrijsko-srpskog prijateljstva na poziv gospođe Gudrun Kugler. Dragan Marković je na njen poziv otišao. Gudren Kugler je predsednica austrijsko-srpskog prijateljstva, odnosno parlamentarne grupe austrijsko-sprskog prijateljstva i znate šta je ona izgovorila tada za Srbiju u srpskom parlamentu. Ona je tom prilikom izjavila da Austrija smatra da je Srbija Švajcarska na Balkanu. Gde ćete veću pohvalu, gde ćete veće priznanje kada vam

priznanje i politici koje vodi Srbija i svakako da nam je prijalo kada smo čuli jednu takvu izjavu.Što se tiče „Otvorenog Balkana“, rekoh, ova ideja, inicijativa, pruža jaku mogućnost za podsticaj ekonomskog razvoja tri države, ako bi se, a „Otvoreni Balkan“ je otvoren i za druge države, ukoliko bi se toj inicijativi „Otvorenog Balkana“ pridružili i Crna Gora i Bosna i Hercegovina, to bi bilo još veće tržište, još više mogućnosti za ekonomski ekonomski i svekoliki drugi razvoj. Ono što je možda još bitnije od tog ekonomskog razvoja ta inicijativa „Otvoreni Balkan“ pre svega politički politički stabilizuje područje zapadnog Balkana.Mislim da je krajnje vreme da zapadni Balkan ne bude žarište sukoba, političkih sukoba, sukoba interesa velikih sila, da Balkan, kao što ste vi ministre rekli, treba da zaokruži svoje granice i da vodi računa o sebi i da na taj način ovaj region, umesto žarišta sukoba i nesuglasica postane region stabilnosti, mira i prosperiteta.Rekoh, ovaj sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih katastrofa, između tri države, on on negde definiše procedure, postupke u tim nekih, da tako kažem, kriznim situacijama, u situacijama kada se u ove tri zemlje, a sve tri su podložne i zemljotresima i poplava i drugim prirodnim katastrofama, požarima i

1979. godine kada je Albaniju i susednu Makedoniju pogodio zemljotres u kome je stradalo 136 ljudi, a hiljadu je bilo povređeno. Recimo, kada je u zemljotresu u Albaniji pre dve godine, 2019. godine u Draču poginulo 39 ljudi, a 650 povređeno. Recimo da pomenemo i poplave 2014. godine u Srbiji, kada je preko hiljadu objekata oštećeno i ugroženo, a kada je više od 30.000 stanovnika evakuisano i kada je procenjena šteta iznosila više od milijardu evra.Takve

ali da podsetim i prošlog leta u Grčkoj kada su naši heroji, vatrogasci učinili nadljudske napore da zaštite naselja u bratskoj Grčkoj od strašnih požara kojima je bila zahvaćena.Srbija je pokazivala uvek tu solidarnost i 1979. godine kada je na sto kilometara crnogorske obale došlo do velikog devastiranja kada je 101 osoba poginula, 35 je tada u Albaniji i naši očevi naši dedovi su odvajali jako dugo kako bi pomogli obnovu i izgradnju Crne Gore i crnogorske obale. Na kraju krajeva i ovakve situacije pokazuju značaj proširenja inicijative „Otvoreni Balkan“, pa i na Crnu Goru i na druge.Ovaj sporazum precizira procedure i postupke u takvim situacijama. On garantuje da svaka zemlja članica „Otvorenog Balkana“ može računati na svoje partnere ne samo u dobru već i u teškim situacijama. Osim zajedničkog ekonomskog interesa, osim povezivanja naroda, radne snage, bezbednosti i pomoći u situacijama velikih katastrofa bilo da su prirodne ili da ih je izazvao ljudski faktor. Zato što je „Otvoreni Balkan“ odlična inicijativa i odličan projekat, zato što je to način da se balkansko područje učini politički i ekonomski stabilnim regionom, zato što je „Otvoreni Balkan“ otvoren i za druge države zapadnog Balkana Jedinstvena Srbija podržava ovaj sporazum.Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će u danu za glasanje glasati za ovaj sporazum, kao i za Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola sa Narodnom Republikom Kinom, sa našom da tako kažem prijateljskom državom i tradicionalnim prijateljom. Hvala vam.

ugroženo, apsolutno.Sve ono što je radio akademik Zukorlić jeste permanentna borba da se sve građanke i građani u ovoj zemlji osete kao ravnopravni i zato borba i za gasovod, i za autoput preko Peštera, i zamena niskonapanske i visokonaponske mreže, onu poruku koju sad želim da uputim građankama i građanima u Sandžaku jeste da smo mi i devedesetih slušali neke slične vatrene govore, ali sve bi zapitao ljude, taj koji je tad držao te odgovore gde je odmah otišao kad je postalo, poprilično kompleksno da ne kažem je.)Pobegao je. Tako je. I tad je muftija Zukorlić ostao sa svojim narodom. Prema tome, politika mira, suživota, tolerancije, pomirenja nema alternativu. Možemo da se ne slažemo, ali moramo da razgovaramo.Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice narodni poslanici i kolege narodni poslanici, na samom početku naravno moram istaći da će poslanička grupa Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić – Za našu decu u danu za glasanje podržati oba ova sporazuma.Mislim da i sam ministar Vulin u svom izlaganju, obrazloženju istakao koliko se ovi sporazumi važni i bitni i koliko će građani, ne samo Srbije, već i ako uzmemo u obzir ovaj drugi sporazum koji se tiče „Otvorenog Balkana“ biti od koristi za građane i Severne Makedonije i Albanije.Međutim, ja ću, poštovani ministre Vulin, iskoristiti vaše prisustvo i da prodiskutujemo o nečemu što se dešavalo poslednjih dana, ali nažalost kako je i počela ova sednica skandaloznim izjavama da je u našoj zemlji trenutno pojava narastajući fašizam koji sprovodi vlast i nažalost, mislim da je o tome dobro govorio i kolega Starčević i kolega Milićević se na to okrenuo, ali krenimo redom.Što se tiče samih sporazuma mislim da „Otvoreni Balkan“ jasno pokazuje želju naše zemlje da se otvorimo i da svi zajedno budemo nastupajući prema Evropi i prema svetu, ali isto tako pokazujemo da smo spremni da zajedno od našeg neba stvaramo u tom smislu reči, našu priču, da Balkan bude balkanskim narodima predodređen, ali i da svi zajedno kao jedan veliki tim nastupamo i da se kada su teške situacije ispomažemo. Mislim da su dobri primeri bili navedeni kada je situacija bila kritična u Grčkoj, kada je Srbija pritekla u pomoć, ali uveren sam i da će ovaj Sporazum samo učvrstiti taj naš stav i samu ideju otvorenog Balkana.Nažalost, pojedine zemlje iz našeg okruženja nisu prepoznali ovo kao nešto dobro, kao projekat koji može doneti korist svima, ali opet to više govori o njima i opet pokazuje ko je suštinski spreman da zajedno svi radimo, ali i da rastemo kao zemlje pojedinačno.Mislim da će u narednom periodu inicijativa „Otvoreni Balkan“ pokazati još mnogo koristi i pokazaće koliko suštinski dobrih stvari možemo da očekujemo, ali isto tako sam uveren da bi priključivanje još nekih zemalja iz regiona dodatno osnažilo ceo taj projekat i pokazalo, u stvari da nije samo Srbija zainteresovana da se Balkan razvija i unapređuje.Što se tiče Sporazuma sa Kinom mislim da je to još jedan pokazatelj dobre saradnje dve zemlje, ali pre svega odličnog odnosa koji imaju predsednik Aleksandar Vučić i gospodin Si Đinping.Mislim taj pokazatelj, taj njihov lični odnos je mnogo doneo našoj zemlji. Pre samo nekoliko dana je potpisan Sporazum o obilaznicama koje će biti građene Požega, Užice, Loznica, tunel Kadinjača, i mislim da pored Železare Smederevo, pored rudnika „Bor“, mislim da je mnogo pokazatelja koji jasno pokazuju da je odnos Srbije i Kine za sada na istorijskom nivou.Mislim da kada smo prošle godine bili zahvaćeni korona krizom moglo se videti ko nam je prvi pritekao u pomoć i da na svakom koraku i u svakom pogledu i smislu naš dobar odnos se samo razvija i unapređuje.Uveren sam će i ovi sporazumi, koji, eto za nekog su samo slovo na papiru, ako se udubite malo više u samu suštinu i materijal koji se nalazi, vidite u stvari da i ovaj Sporazum oko vozačkih dozvola pokazuje puno poverenje i poštovanja između zemalja, iako smo po broju stanovnika daleko, daleko u manjem broju od Kine.Što se tiče odnosa i relacija koje imaju naše dve zemlje, mislim da ćemo u narednom periodu mi kao zemlja moći još bolje da se postavimo u tom odnosu, jer kako stvari pokazuju i kako vreme prolazi Kina zauzima značajnije mesto u pozicioniranju u svetu i mislim da ta relacija koja se dešava između dva predsednika zasigurno je rezultat i rezultirala i svim ovim dobrim sporazumima, ali i razvijanjem naše zemlje i naše infrastrukture.Da li će li će svi ovi sporazumi unaprediti život u našoj zemlji? Hoće sigurno. Ali, ono što je neophodno jeste da i drugi politički faktori, pre svega u našoj zemlji, tzv. opozicija u svemu ovome vidi benefit i korist.Znate, i ovaj Sporazum sa Kinom se napada danas isto kao što se napada inicijativa „Otvoreni Balkan“, samo zato što se neko ranije nije setio toga ili nije želeo da razvija nešto tog tipa.Imamo situaciju da su ljudi u našoj zemlji koji žele da se vrate na vlast protiv svega. Ja sam zaista ovih dana pokušavao da nađem šta to nije dobro u ovim sporazumima i pokušavao sam da nađem da li je nekada ranije rađeno nešto sličnog tipa. Nisam uspeo da nađem. Zaista nisam.Opet se postavlja drugo pitanje - da li lični interes pojedinaca mora biti iznad interesa i države i građana Srbije? Nažalost takav primer smo imali do 2012. godine. Nažalost oni ljudi koji su tada predstavljali režim Demokratske stranke koji je tada bio na vlasti vlasti su sve podredili svom ličnom interesu i ličnom bogaćenju, pa za ovakve sporazume ili ovakve dogovore i unapređenje života u našoj zemlji nije bilo prostora.Ne mogu da shvatim ozbiljno da nekome smeta Kina ili kineske investicije, ili da preti da će te ugovore poništiti samo kada dođe na vlast. Takve opasne izjave dolaze od Dragana Đilasa, čoveka koji, ne samo da je upropastio Beograd, već je upropastio i Srbiju. Jer, kada je bio u prilici da bilo šta uradi dobro za našu zemlju i za građane Srbije nije ništa uradio, a danas ovakvim izjavama ne samo da šteti ugled Srbije, već i šalje opasnu poruku ljudima koji su zainteresovani da investiraju u našu zemlju i da budu partneri našoj zemlji.Neverovatno mi je da u svim tim svojim planovima idu toliko daleko, pa već sada razmišljaju kako će i koji ugovor koji je potpisala Vlada Srbije poništiti i kako će sprečiti da se razvija infrastruktura u našoj zemlji.Mislim zemlji.Mislim da svako ko voli Srbiju nikada ne bi pomislio da ruši i mostove, da prestane sa izgradnjom puteva, da prestane sa izgradnjom i bolnica i domova zdravlja, ali negde sve glasnije čujemo da su to poruke jednog dela opozicije.Pritisak koji se dešava i kome je najizloženiji predsednik Aleksandar Vučić se pojačava iz dana u dan. Mislim da kako se budu izbori približavali taj pritisak će biti sve veći.Ovde je ministar Vulin tokom izlaganja jednog narodnog poslanika na samom početku današnjeg dana bio optužen za najskandaloznije stvari, a sve ide po jednoj istoj mantri i po jednom istom šablonu. Naime, ovde je Aleksandar Vulin prozvan da je policija čuvala mural Ratka Mladića i da se on, pazite sad, samim tim zalaže za fašizam i da je u našoj zemlji fašizam u narastajućem talasu.To su skandalozne stvari i žao mi je što taj narodni poslanik nije više u sali, što je, kao po starom dobrom običaju na koji nas je sve ovde navikao, nakon svog izlaganja i prisustva od 10 minuta u sali, izrečenog šta je imao, a što mu je neko pre toga napisao, izašao iz sale i tako ostao uskraćen da od svih nas čuje istinu i da čuje argumente koji govore u prilog tome da sve to što on ovde izgovori je unapred dogovoreno i dirigovano od strane ovog dela opozicije Dragana Đilasa koji ga već mesecima unazad veličaju i prave heroje od njega.Ista je mantra koja se pojavljuje, iste reči se izgovaraju iste poruke se šalju na medijima koje direktno kontroliše Dragan Đilas, sa skupova koji se održavaju ispred tog murala, ali evo i sada iz plenuma od strane poslanika Enisa Imamovića, koji je ovde izgovorio stvari koje su uvredile svakog građanina Srbije.Pričati o fašizmu u tom kontekstu u zemlji koja je toliko žrtava dala u borbi protiv fašizma je skandalozno. Pričati na taj način o fašizmu, o zemlji koja je bila žrtva sa svih strana tokom Drugog svetskog rata, nad kojom je izvršen genocid u logorima poput Jasenovca, pričati o fašizmu i pozivati se na fašizam u zemlji koja je svaki put bila na strani pravde, na strani pobednika i koja nikad nikog nije napala, već se samo branila, vrhunac je bezobrazluka, da ne upotrebim neki teži termin.Vrhunac termin.Vrhunac licemerja je da taj isti čovek kada govori o fašizmu u Novom Pazaru svakodnevno može da vidi tablu Aćif Efendiji, koji je 1941. godine

koji je pravio i svoju vojsku i svoju policiju, a sve sa ciljem da tada već stvaraju „Veliku Albaniju“. Nije mi jasno da nije našao za shodno jednim slovom da kaže nešto o tom fašizmu i iz tog ugla sagleda neke stvari. Ta tabla njemu ne smeta?A kada pričamo o licemerju i dvostrukim aršinima, ja sam i prošle nedelje govorio o tome, mi smo došli u situaciju da u našu zemlju dolaze nevladine organizacije iz regiona, da oni učestvuju u krečenju ovog murala, da se oni takmiče ko će to bolje, brže, efikasnije učiniti, ali nismo čuli nijednom, ni jednim jedinim slovom da su rekli nešto na temu ranjenog Srbina na Kosovu i Metohiji gospodina Sofronijevića, kada je u jednom terorističkom aktu mogao da izgubi život. Niko od tih nevladinih organizacija nije se ni jednim jedinim slovom oglasio. Tada gospodinu Imamoviću to nije bila tema ovde u

ili nečeg trećeg, da nijedna nevladina organizacija, kako u Srbiji, tako i u regionu, koja je dolazila i učestvovala u ovim protestima, nije osudila i grafite ili pozvala da se prekreče grafiti u Hrvatskoj gde se veliča Slobodan Praljak. Takvih grafita imate desetine. On je odgovoran za stradanje Muslimana devedesetih grafita imate desetine. Ne sećam se da je gospodin Imamović tada rekao nešto i pozvao, evo, sada ima priliku da se ovakvi grafiti u Hrvatskoj prekreče.Ono što je najveći paradoks u svemu ovome o čemu ja pričam danas govori i sledeći primer. Čini mi se da je sada za vikend, nemojte me tačno držati za reč da li je subota ili nedelja bila u pitanju, jedan drugi mural u Mostaru napravio problem. Navijački sukobi tamo između Veleža i Zrinjskog nije nešto što nije očekivano u tom gradu i što se dešava prvi put, ali došlo je do sukoba oko nekakvog grafita navijačkih grupa, ali nije ni to najinteresantnije. Interesantno je mesto gde se sukob odigrao. Odigrao se na raskrsnici ulica

Sada ja pitam da li će neko nekada slučajno od svih ovih nevladinih organizacija postaviti pitanje zašto se ustaškim krvnicima i zločincima dodeljuju ulice i ponosno nose taj naziv naziv i ne smetaju im murali ljudi koji su ubijali i Srbe i muslimane, dok im je jedini problem danas ovde mural Ratka Mladića?Tu dolazimo do onoga o čemu sam ja pričao i prošle nedelje, da u koordinaciji sa strankama koje su danas opozicija u Srbiji, svi zajedno žele da izvrše pritisak na predsednika Aleksandra Vučića i da na taj način se oslabi njegova pozicija i pozicija Srpske napredne stranke pred izbore u aprilu mesecu.Šta je najbolji dokaz tome? Pre nekoliko meseci ja sam u ovom parlamentu i pričao o tome. Marinika Tepić, funkcioner Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, je 2016. godine bila potpisnik bila potpisnik jednog dopisa koji je upućen predsedniku Narodne skupštine, kojim se traži da se, na osnovu člana 107. Ustava Republike Srbije, član 40. stav 1. podtačka Zakon o Narodnoj skupštini i člana 190. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, podnose Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, sa predlogom da se donose po hitnom postupku.Pored potpisnika koji su ovde navedeni, ja sam podvukao dva imena. Jedno je ime Marinike Tepić, a drugo ime je Enis Imamović, upravo čovek koji je danas diskutovao i optužio i ministra Vulina i predsednika Aleksandra Vučića i sve nas, ali i građane Srbije i samu Srbiju da mi podržavamo i da kod nas narasta fašizam. E ovo je skandal nad skandalima, ali ovo je dokaz nad dokazima da sve ovo što se dešava nije slučajno i da se ne radi ovde ni o kakvom muralu Ratka Mladića, već da iza ovoga stoji nešto mnogo veće i mnogo više i skandalozno je što poslednjih dana u satanizaciji policije koja je samo čuvala javni red i mir, učestvuju ljudi kako iz Srbije, tako i iz okruženja i koji na najgori mogući način vređaju i nipodištavaju ljude koji su samo radili svoj posao.O ovim stvarima moramo da pričamo. Ja nisam nameravao da moje izlaganje danas ode u ovom smeru, ali kada sam čuo reči koje su izgovorene jutros,

dešava.Postavlja se pitanje svima nama ovde, ali pre svega građanima Srbije, šta možemo da očekujemo u narednom periodu i koje su to sve vrste pritisaka kojima ćemo biti izloženi kao zemlja na ovako skandalozan način?Srbija nije zaslužila da je bilo ko na ovaj način nipodaštava ili pokuša da je omalovaži, ali sigurno da je vređa. Jer, kao što je i gospodin Starčević rekao, ja imam mnogo prijatelja Bošnjaka i niko se od njih ne oseća ugrožena ovde. Ali, ovo što rade i Imamović i Đilas pokazuje da mržnja prema Aleksandru Vučiću, SNS i ovoj odgovornoj politici koju sprovodi Vlada Srbije nema granice i da zarad ličnog interesa i povratka na vlast pojedinaca neće prezati ni od čega.Poštovani ministre, ja sam uveren da u narednom periodu će biti još ovako dobrih sporazuma i da će svi oni biti u interesu građana Srbije, da će biti u interesu naše zemlje. Ali, poštovani ministre, i sa time ću završiti, pored svega ovoga, morate nastojati da na ovakve provokacije niko, ni od policajaca, niko od ljudi koji danas vode Srbiju, nikada ne nasedne, jer ne samo da branimo

zemlje.Uveren sam da će i naredni predlozi zakona koje budete donosili ovde pred nas biti dobri, kao što sam i istakao, ali uveren sam da, sledeći odgovornu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sačuvaćemo našu Srbiju o obezbediti još bolje uslove za život naše dece i svih onih generacija koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija! Reći za Srbiju da je fašistička zemlja ili da u njoj ima fašizma koji je podržan od strane vlasti nije uvreda samo za Srbiju, nije uvreda samo za vlast, nije uvreda čak ni za ovu generaciju građana Srbije, to je uvreda za stotine hiljada ubijenih srpskih antifašista koji su se borili protiv nacizma i fašizma.Srpski antifašisti su svesno žrtvovali svoje živote znajući protiv čega se bore. Oni su znali sa kakvim zlom se suprotstavljaju i sa kakvim zlom se bore. Za razliku od većine evropskih naroda, srpski narod nikada nije prihvatio fašizam kao sopstvenu ideologiju, kao način života, kao društveno uređenje. Srpski narod se svesno suprotstavio fašizmu i bio je svesno spreman da plati cenu.Istoričari danas raspravljaju da li je 27. marta bio ispravan ili nije, u političkom smislu, da li je bio produkt obaveštajnih službi ili ne, ali se oko jednog svi slažu svi Srbi su mislili da se fašizmu mora dati otpor i svi do jednog su bili uz otpor Trojnom paktu. Reći to narodu koji je toliko krvario, govori da o tom narodu mislite loše. To nije politika.Ovo nije političko nadgornjavanje u kome tražite prostor da uzmete neki politički poen, što je legitimna stvar, ovo je uvreda za svakog Srbija gde god on da živi. U Srbiji nije bilo fašizma ni 1941. godine. Oni koji su bili na strani fašizma, prvo se sa njima obračunao srpski narod. Strašna uvreda. Grozna uvreda.Uopšte neću da pokušavam da pravim sad paralele šta se dešava u Hrvatskoj, BiH ili nekim drugim zemljama. Uopšte nije važno. Ne zanima me šta se dešava kod njih. Zanima me samo da u srpskom narodu i državi Srbiji ne može da se govori o fašizmu.Nadam se da će poslanik imati hrabrosti da se izvini, kao što je imao hrabrosti da kaže tako strašnu laž. I znam da to što govori ne misli ni jedan jedini Bošnjak u Srbiji. Ni jedan jedini Bošnjak u Srbiji ne misli da je ovo fašistička zemlja, ne misli da je na bilo koji način diskriminisan i ne misli na bilo koji način da u ovoj zemlji fašizma ikada može biti.Molim vas, ovo govorim mojim sugrađanima bošnjačke nacionalnosti, niko o vama nikada neće suditi na osnovu izjava mržnje i laži koje smo danas čuli, nikada. I nemoj da mislite da treba nekom da se izvinjavate za to. Ništa vi niste odgovorni za ovu budalaštinu i uvredu koja je ovde izrečena. Ništa. Ni jedan Bošnjak nije odgovoran za ovu glupost koja je rečena državi Srbiji, ni jedan. I molim vas, nemojte da se osećate loše zbog toga, nemoj da vas neko pita nešto za to. Vi nemate nikakvu odgovornost za ovakvu glupost i ovakvu laž, baš nikakvu.Ja znam da svaki Bošnjak misli sve najbolje o svojoj zemlji o svojoj zemlji i sigurno ne misli tako o fašizmu, da ovde postoji fašizam ili bilo šta slično. To je uvreda i za mrtve i za žive i za one koji će tek da žive. Mi postojimo na boljoj strani sveta zato što su naši preci svesno žrtvovali sopstvene živote u borbi protiv fašizma.Nadam se da ovaj visoki dom koji je svašta čuo neće više nikad čuti takvu glupost. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Vulinu.Sledeći je narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, bojim se ministre da ćemo još mnogo gluposti čuti od strane te nazovi ideologije ili minorne šačice političara koji imaju samo jedan cilj, a to je da destabilizuju Srbiju. Oni se ovako pojave na početku skupštinskog zasedanja, saopšte nekoliko političkih floskula, izađu i njihov cilj je da se o njima priča, da se o njima govori.Ali, nemojte da se zavaravamo. Sve ovo je jedan deo osmišljene strategije koja je upravo usmerena ka Srbiji, ka destabilizaciji Srbije i ka predsedniku Srbije. Jedan deo te strategije vezan je za međunarodnu zajednicu, za pritisak koji treba izvršiti na pet država koje nisu prihvatile i koje nisu priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova.Što se tiče drugog dela, svedoci smo, Bajden formira svoj tim

i pokušaju, ne pokušaju, nego ponovo loše govore o svojoj državi. To je jedan vid pritiska.Drugi vid pritiska je pokušaj kriminalizacije predsednika države i predsednikove porodice.Treći vid pritiska, tačno je, Srbija je simbol novih vrednosti danas u regionu i Srbija se ne meša u unutrašnja pitanja drugih država, ali druge države u regionu nemaju takav stav i one se itekako mešaju u unutrašnja pitanja Srbije.Četvrta Srbije.Četvrta vrsta pritiska, pa uvek ćete naći nekog poput ovog poslanika, uvek ćete naći neku Mariniku, uvek ćete naći nekog Đilasa koji će loše govoriti o Srbiji, jer oni polaze od teze – što gore po Srbiju, to bolje po nas.Jedino što možemo da vidimo jeste da menjaju sve više političkih stranaka i sve više skupljih automobila, a koju god političku stranku da promene, ona nestaje sa političke scene Srbije, a vrednost automobila sve više raste. Pa, odakle novac?

sam imao da kažem kolegi, rekao sam, mada je izašao, jer on ima taj manir da prospe političke pamflete i parole i da izađe.Mural izađe.Mural je samo povod. Mural je povod da pokuša da se pridobiju nekakvi politički poeni, da se podeli društvo i da se osudi Srbija kako brani, navodno, ratne zločince. Njegov cilj je jasan i nije prvi put da se podnosi ovakva rezolucija, kolega.Marinika Tepić je u prethodnom sazivu mnogo puta govorila o rezoluciji u kojoj Srbija treba da bude genocidna država, da se definiše kao genocidna država, a Srbi kao genocidan narod. Najbolji odgovor na to kako se Bošnjaci osećaju u Srbiji je upravo dao maločas kolega. To je dovoljna satisfakcija i dovoljna potvrda za sve.Nemojte da se zavaravamo, ja sam govorio na početku sednice, nije mural kao mural bitan, bitno je da se ta priča raširi na evropske parlamentarce i o tome sam govorio na početku sednice, koji su brže bolje napravili nekakvo saopštenje. Među njima i jedan koji je bio ministar spoljnih poslova Hrvatske, ga. Desetine ulica u Hrvatskoj nosi nazive onih koji su počinili najstrašnije ratne zločine, najstrašnije ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. O tome se nije setio da govori. O tome se nije setila da govori ni ova Viola fon Kramon koja, kao što sam rekao, više turistički posećuje, ovako nezvanično, Srbiju nego što se bavi svojim poslom, a inače je izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo i Metohiju. Bar su mogli da pošalju nekoga ko zna gde je Kosovo i Metohija, ali dobro. Ono što je važno jeste da na to treba da stavimo tačku i da ne pridajemo previše važnosti.Ministarstvo unutrašnjih poslova, ja sam to rekao i na samom početku današnjeg zasedanja, je samo radilo svoj posao, jer posao Ministarstva unutrašnjih poslova je da sačuva javni red i mir, a pokušaj onih koji su prekrečili mural je bio da izazovu sukobe i da da izazove podele. Da nije bilo Ministarstva unutrašnjih poslova tih sukoba bi sigurno bilo.Kolega, kad već pominjete ovu Mariniku Tepić, ja sam rekao na početku današnjeg zasedanja, sramnu peticiju koja je pokrenuta, i ko je pokrenuo tu peticiju u Srbiji. Zamislite, peticiju u Srbiji pokreće Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine,

i kako su Srbi genocidan narod. Uz sve to, traže da se odmah procesuiraju sva optužena lica za ratne zločine, traže smenu tužiteljke za ratne zločine, smenu ministarke pravde itd.Da ne gubim vreme, da bih mogao da se vratim na sporazume i na ono što jeste tema današnjeg zasedanja, ali vrlo je interesantno, onaj ko je potpisao i pokrenuo peticiju je tužilac za ratne zločine. Bivši tužioče za ratne zločine, šta si uradio povodom „žute kuće“? Zašto „žuta kuća“ nikada nije bila deo optužnice pred Haškim tribunalom? Da li je ona postojala ili nije postojala, osim što si blagonaklono gledao na sve ili si danas rešio, kao i brojni predstavnici nekakvih nezavisnih regulatornih tela da se bave politikom i politizacijom?Da se vratim na temu, kao što sam rekao. Dakle, dva sporazuma Sporazum o zaštiti od katastrofa na zapadnom Balkanu, potpisan u Skoplju 29. jula 2021. godine kao trilateralni sporazum između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, kao deo regionalne inicijative „Otvoreni Balkan“, a drugi je bilateralni Sporazum između Republike Srbije i Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju o zameni vozačkih dozvola. Oba sporazuma su od izuzetnog značaja.Kada je u pitanju prvi sporazum, koji su u Skoplju potpisali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, tadašnji predsednik Vlade Republike Severne Makedonije Zoran Zaev i predsednik Vlade Republike Albanije Edi Rama, veoma je važno naglasiti da će u narednom periodu saradnja u oblasti zaštite i sprečavanja katastrofa, ne samo u regionu, već i na globalnom nivou biti jedan od temelja, tačaka međunarodne saradnje. Zašto? Zato što globalne klimatske promene o kojima je do pre tri dana bilo reči o svetskom samitu o klimatskim promenama u Glazgovu izazivaju sve brutalnije posledice, kao što su poplave, požari, zemljotresi, zagađenje vazduha, vode, zemljišta, što će nužno morati da spaja sve odbrambene potencijale, ne samo na nivou svake države ponaosob, već iziskuju i dobro organizovanu regionalnu saradnju za dejstva u slučaju ovakvih vanrednih situacija. Prirodno je da se susedne zemlje oslanjaju jedna na drugu. To je potpuno logično i da objedinjuju resurse, tehnologije i znanja kako bi se najefikasnije oduprli posledicama različitih prirodnih, hemijskih ili bilo kojih drugih katastrofa velikih razmera.Ovaj sporazum posmatram kao na vreme prepoznat oblik regionalne saradnje u tom kontekstu od koje svi mogu imati koristi, pre svega građani naše tri zemlje i naše tri države. Koliko je brza i pravovremena reakcija na prirodne katastrofe dragocena i neophodna, mi u Srbiji smo se uverili 20147. godine kada je u Obrenovcu, ali i druge delove Srbije zadesila nezapamćena poplava sa ljudskim i ogromnim materijalnim žrtvama. Takvi katastrofalni poplavni talasi se dešavaju svuda u svetu, a prethodnih dana obilne poplave su, nažalost, zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo i, naravno, pohvalno je to, gospodine ministre, što ste posetili i Lučane i što ste sagledali direktno situaciju na terenu, kako pomoći naših građanima.U

koja je započeta pod nazivom „Mini šengen“, a ovog leta je preimenovana u inicijativu „Otvoreni Balkan“, izuzetno značajna za svakovrsnu saradnju i jačanju pozicije regiona na evropskom i na svetskom putu.Što se tiče Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Narodne Republike Kine, naravno da će

sa Narodnom Republikom Kinom, kao i o ulozi i značaju Narodne Republike Kine za našu ekonomiju. Ne treba zanemariti: ukupne investicije u ovom trenutku u Srbiji Narodne Republike Kine su osam milijardi evra, ali mi govorimo samo o započetim investicijama. Šta je sa sporazumima koji se pripremaju, koji su potpisani, ugovorima koji su potpisani? Dakle, oni su daleko veći. Za pet godina je trgovinska razmena sa Narodnom Republikom Kinom porasla tri puta, i to sasvim dovoljno govori o dobrim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom.Naše države vezuje i tradicionalno prijateljstvo, uzajamno poverenje, međusobna podrška po važnim pitanjima, a jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije jeste dalje produbljivanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva i saradnja na svim poljima koja je intenzivirana u poslednjih pet godina sa ovom nama prijateljskom državom.Ranije uspostavljeni odnosi strateškog partnerstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine dodatno su produbljeni 2013. godine tokom vlade tadašnjeg predsednika, sada Narodne skupštine, Ivice Dačića, a na najviši nivo sveobuhvatno strateško partnerstvo podignuti su 2016. godine, tokom vlade Aleksandra Vučića, kada je Srbiju posetio predsednik Narodne Republike Kine, Si Đinping. Ta poseta ocenjena je kao istorijska, a to je ujedno i bila prva poseta na najvišem nivou nakon tri decenije, čime su odnosi naše dve zemlje podignuti na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva.Kineska strana posebno ceni posetu u vreme početka pandemije Kovid-19, tadašnjeg ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, koji je bio jedini strani diplomata koji je u sred pandemije obišao Narodnu Republiku Kinu.Naši odnosi su razvijeni na različitim nivoima vlasti, a njihovo unapređenje rezultiralo je i potpisivanje Protokola o uspostavljanju Komisije za saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i Svekineskog narodnog kongresa, čime je formirano zajedničko parlamentarno telo u cilju novog većeg stepena saradnje. Parlamentarna diplomatija i parlamentarna saradnja naše dve zemlje unapređena je i aktivnostima Poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom, koja je među najbrojnijima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Republika Srbija pridaje ogroman značaj inicijativi predsednika Si Đinpinga, „Pojas i put“, kao razvojne strategije Narodne Republike Kine u okviru koje je predviđena čvršća saradnja Narodne Republike Kine sa Evroazijom. U tom kontekstu, Srbija je pokazala veliku zainteresovanost za različite oblike ekonomske saradnje sa Kinom i mnogi zajednički projekti su u toku, pored zajedničke izgradnje različitih infrastrukturnih projekata izgradnje železnice, izgradnja auto-puteva.Inicijativa „Pojas i put“ obuhvata i projekte u oblati energetike, izgradnju informacionih i telekomunikacionih objekata, mrežu slobodne trgovine, olakšanje međusobne trgovine, investiranje, finansijske saradnje, finansijske saradnje, saradnje u zaštiti životne sredine i brojne druge.Upravo trilateralni projekat modernizacije i rekonstrukcije pruge Beograd – Budimpešta, jedan je od najvažnijih projekata Inicijative 17+1, jer je to prvi prekogranični projekat koji zajednički realizuje Srbija, Kina i Mađarska, u okviru saradnje Kine i zemalja centralne Istočne Evrope, koji je od ogromnog značaja za Srbiju, ali i za zemlje čitavog regiona.Pored

jeste izgradnja mosta „Mihajlo Pupin“, izgradnja deonice puta „Miloš Veliki“, zatim tu je Železara Smederevo, rekonstrukcija termoelektrane Kostolac, izgradnja fabrike guma u Zrenjaninu, kao i kineske fabrike u Kragujevcu za proizvodnju proizvodnju komponenti za unutrašnjost automobila fabrike automobilskih delova u Loznici, a započeta je izgradnja i Naučno-tehnološkog parka u Borči i mnogo toga još.Kineska kompanija „Ziđin“ postala je strateški partner RTB Bor, a pre kratkog vremena je otvorila i novi rudnik Čukaru Peki kod Bora.Možemo stoga za našu dugogodišnju saradnju sa Republikom Kinom reći da je prosperitetna u obostranom interesu naših naroda i nadamo se da će naš cenjeni, pouzdani poslovni partner Kina i kineske kompanije nastaviti sa investicijama u Srbiji.Dakle, u Boru potpuno novi rudnik. Plata u Boru je bila 2018. godine 68.200 dinara. Danas je 98.000 dinara.

Bora.Možemo stoga za našu dugogodišnju saradnju sa Republikom Kinom reći da je prosperitetna u obostranom interesu naših naroda i nadamo se da će naš cenjeni i pouzdani poslovni partneri Kina i kineske kompanije nastaviti sa investicijama u Srbiji.Da podsetim da u 2020. godini, recimo, samo obim razmene naše dve zemlje bio je impozantan i iznosio je čak 3,2 milijarde evra. To dovoljno svedoči o činjenici da je u pogledu ekonomske saradnje Kina najvažniji partner Srbije. Pre svega, u pitanju su infrastrukturne investicije.Posebno i uvek treba istaći podršku i pomoć Kine u borbi protiv Kovida 19, što je po ko zna koji put potvrdilo da u Kini imamo iskrenog, da imamo tradicionalnog prijatelja. Doprinos Kine Republici Srbiji u borbi protiv korone je od nemerljivog značaja. Kina je pomogla Srbiji da na vreme dobije ogromnu količinu medicinske opreme, respiratore. Kineski lekari su došli kod nas i ne samo to, dobili smo ogroman broj vakcina iz Kine.Takođe, tu je i izgradnja fabrike za proizvodnju vakcine „Sinofarm“, zajedno sa našim prijateljima iz Kine i UAE. Kapacitet će biti dva miliona, što znači da ćemo moći da pomognemo i državama u regionu, jer Srbija je, kao što sam rekao, mnogo puta do sada simbol novih vrednosti i spremna da pruži ruku svima.Podsetio bih, to prijateljstvo je višedecenijsko, tradicionalno iako su naše dve zemlje udaljene. Podsetio bih ovom prilikom na jedan često zaboravljen detalj našeg prijateljstva, gospodine ministre, a vi ćete se setiti, a to je „Valter“. Naš pokojni filmski velikan Bata Živojinović i njegov film „Valter brani Sarajevo“, koji je najgledaniji strani film u Kini već decenijama, koliko mi je poznato, Poslanička grupa prijateljstva sa Republikom Kinom ima inicijativu da se u okviru novog Kineskog kulturnog centra u Beogradu formira posebna filmska soba koja će biti posvećena pokojnom Velimiru Bati Živojinoviću.Sve ovo nosi ključnu poruku da ništa nije daleko, pa ni Kina. Vezuje nas sve jače prijateljstvo, ali i obostrani ekonomski interes i prosperitet naših država i naša dva naroda. Zahvaljujem. Hvala